izvolite.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

poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Uvijek je ovako

S tojim zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe EU o prometu drva i proizvoda od drva, prvo čitanje,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

Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, izvolite. **Kraljičak, Željko** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovane gđe. saborske zastupnice i gdo. saborski zastupnici, Zakonom o provedbi uredbe EU o prometu drva i proizvoda od drva koji je stupio na snagu 22. ožujka 2018.g. osigurana je provedba uredbi EU kojima je uređeno područje prometa drva i proizvoda od drva. Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama važećeg zakona vrši se dodatno usklađivanje zakonodavca sa pravnim stečevinama EU odnosno osigurava se provedba odredbi uredbe 1010 iz 2019.g., a o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanog sa okolišem i to čl. 8. i 9. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020.g. Prijedlogom zakona se sa naslova uredbe 995/2010 umjesto dvogodišnjeg izvještavanja propisuje obveza jednogodišnjeg izvješća o uvozu drva i proizvoda od drva iz trećih zemalja na unutarnje tržište EU i na samom unutarnjem tržištu EU, a sa naslova uredbe vijeća Europske zajednice br. 2173/2005 mijenja se format i način izvješćavanja u uvozu drva i proizvoda od drva iz zemalja partnera Indonezije, a koji će biti definiran od strane same komisije. Zakonom je izvršeno i usklađivanje sa odredbama Zakona o sustavu državne uprave, NN br. 66 iz '19.g., te se umjesto Središnjeg tijela državne uprave utvrđuju tijela državne uprave nadležne za provedbu uredbe

postojeći Zakon o provedbi uredbi EU o prometu drva i proizvoda od drva u potpunosti uskladiti sa pravnim stečevinama EU, kao i sa važećim Zakonom o sustavu državne uprave. Hvala lijepo. Zastupnik Čuraj zatražio je repliku. prije svega proizvođača i onog, one već tolko poznate sintagme da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode od tih istih sirovina. Ovdje je, mene samo zanima da malo samo ako imate podatke pojasnite kako mi stojimo sa uvozom ove konkretno sada ovdje se radi o ovim zemlja partner Indonezije i trećih zemalja na unutrašnje tržište EU, kako mi stojimo sa uvozom drvne građe odnosno sa izvozom, da li se tu što promijenilo, jel smatram da sigurno je dodana vrijednost na gotovom proizvodu, ne na sirovini i da bi to bio ukoliko bi mi se pokazali da nešto od ovoga i budemo i primjenjivali kod uvoza same sirovine dal bi to značilo da je naša industrija finalnog proizvoda daleko otišla naprijed, a nažalost vjerujem da to nije, ali evo čisto jedan podatak ako imate oko uvoza same sirovine. Odgovor na repliku državni tajnik Kraljičak. **Kraljičak, Željko** Upit na vaše pitanje, znači uvoz sa tržišta trećih zemalja u 2017.g. uvoz je bio 722 milijuna kuna, a 2018. 902 milijuna kuna, 902 milijuna. Hvala. Slijedeća replika zastupnika Tomislava Žagara, izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, moje pitanje je na tragu ovoga što je govorio kolega Čuraj, naime, postoje pravilnici, postoje tablice prema kojima se određuje količina drvne mase koju pojedini poduzetnik može dobiti od Hrvatskih šuma temeljem ugovora na osnovu toga je li u pitanju finalni proizvod ili koji stupanj proizvoda, broja zaposlenih i svega. Međutim, zanima me postoji li i na izlaznoj strani kontrola? Postoji li kontrola koja bi vršila Porezna uprava ili ne tko drugi, koliko je zapravo te robe te robe za koju je drvna masa i dobivena ugovorom od Hrvatskih šuma ili je to jednostavno prepušteno tako slučaju pa se može dogoditi da na kraju budući da nemamo povratnu informaciju, da se takva neiskorištena kažem za proizvodnju drvna masa dalje preprodaje, postoji li takva mogućnost? Odgovor na repliku, državni tajnik Kraljičak. **Kraljičak, Željko** Evo poštovani saborski zastupniče, hvala na upitu. Upravo ovaj dio problematike o kome ste govorili, znači način podjela drvne mase od javnog šumoposjednika Hrvatskih šuma, regulirano je pismom o razumijevanju između udruženja drvno-prerađivačke industrije i Hrvatskih šuma i upravo su tu podignuti i postignuti određeni dogovori kako bi se osmi razred prerade drveta, finalisti mogli opskrbiti sa dodatnim količinama drvne mase kako bi zadržali opstojnost i kako bi povećavali dodanu vrijednost iz proizvodnje. Hrvatske šume na dnevnoj razini vrše kontrola ugovora i samo ono što se na temelju godinu dana povučenih količina opravda je predmet budućeg ugovora ili se radi desetogodišnji okvirni ugovor. Znači radi se nadzor, prati se, Hrvatske šume su te koje su obvezne isporučiti količine za potrebne naše drvne industrije, zadovoljavanja ustvari potrebne sirovine za održiva radna mjesta koja su najviše i najčešće u ruralnim prostorima. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Za raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govorit će zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedavajući. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege, jedan od ključnih resursa su šume. moramo znati uz vode, poljoprivredno zemljište su šume, 2,5 milijuna milijuna ha je pod šumama u RH i to je jedan ogroman i gospodarski i nacionalni resurs k kojime treba znati prije svega upravljati, mi govorimo sad o zakonu o prometu i prometovanju tj. usklađivanju direktiva tj. europskog zakonodavstva ali dobro bi se trebalo o ovome raspravljati, o hrvatskim šumama kao nacionalnom bogatstvu jer jednostavno, dodatna vrijednost na područjima gdje bi se trebala stvarati se ne stvara, ja se uvijek sjetim evo G. kotara, u G. kotaru gdje se izvozi drvo u Italiju a gdje dugoročno primjera u Italiju, u kvotama jer domaći gospodarstvenici koji se bave proizvodnjom drveta, imaju kvote. Znate, ako rade recimo palete, oni imaju određene kvote pa dođu u fazu da čovjek npr. u Dicimu kod Sinja ima tvrtku, zapošljava je u Sinju ili nekom drugom kraju Slavoniju ili negdje drugo, zapošljava 40-ak ljudi ali je ispunio kvote a izvoz, radi palete za izvoz, euro palete i kaže, ne, ne vi ste ispunili kvotu, morate otpustiti 40 ljudi ali ima li tu fiktivnih tvrtki koje se otvaraju kao da su proizvođači a u biti izvoze šumu. Tu se postavljaju brojna pitanja koja trebamo odgovoriti. Ja znam da gospodarstvenici hrvatski koji se bave time a poglavito evo znači dodatnu vrijednost u zapošljavanju ljudi od drva gdje se zapošljava međutim mi što radimo, najviše izvozimo, netko drugi stvara dodatnu vrijednost i isto to nama drvo npr. iz Italije ovdje kao dodatnu vrijednost, kao namještaj ili nešto drugo, u biti nam i u biti oni stvaraju dodatnu vrijednost u drugim državama. Npr. u G. kotaru, pa mi smo imali tamo i pilane i ljude koji su obučeni, trebalo bi možda poboljšati tehnologiju ali je činjenica da na tim područjima ljudi su otišli u druge države raditi poslove obrade drveta i sad im se vraća u biti, a imamo pilane u G. kotaru, i sad se u biti oni jedino šta proizvode iselili smo te krajeve, ti ljudi su otišli kao ljudi koji znaju raditi svoj posao što se tiče drveta i sad se vraćaju, u biti jedino se vraća tamo taj proizvod, gotovi proizvod i dodatna vrijednost. Iselili smo krajeve gdje imamo bogatstvo šume, to je primjer tipičan G. kotar, Lika, to su tipični primjeri. 2,5 milijuna ha je površina pod šumama i tim se ne gospodari dobro, tim se ovdje treba javno i tim našim resursom koje je značajno uz vode, uz poljoprivredno zemljište koje je zaboravljeno i koje se ne obrađuje, uz naš Jadran tj. naše more gdje nemamo snage proglasiti isključivi pojas i zrak koji imamo čisti, to trebamo zaštititi i stvarati mi dodatnu vrijednost a ne iz G. kotara izvoziti drvo i ljude u Italiju, u Mađarsku, ne znam gdje sve i te kvote u biti naši gospodarstvenici koji im stvaraju dodatnu vrijednost, ograničiti i moraju u jednoj fazi kad imaju otpuštati ljude, moraju se boriti da dobiju kvote, da im se povećaju kvote. To je nezgodno čut ali to je istina. Evo ja imam primjer koji se dogodio u Cetinskoj krajini. Čovjek je mislio primiti ljude jer je imao izvozni proizvod od drveta međutim nije mogao dobiti kvote. Ovdje bi trebalo preispitati i pozvati DORH, .../Govornik se ne razumije./... koliko ima fiktivnih tvrtki koje su otvorene da proizvode u RH, u biti oni to na kraju izvezu vanka. I u biti njima je dobit na tome jer imaju nekakvu povlaštenu cijenu koja je ok da naši gospodarstvenici imaju povlaštenu cijenu. Šume su nacionalni resurs, resurs kojim treba znati gospodariti, ja znam da mi ne volimo domaćim rječnikom govoriti, da mi volim više govoriti kvalificirano ali je činjenica da su šumska područja, gdje je nekad bio industrijski razvoj tih pilana gdje je poticao te krajeve, spomenuo sa G. kotar, danas imamo prazno. Jedino što se dalje izvoze to su debla a ti ljudi iz Gorskog kotara u Italiji to drvo obrađuju i kao gotovi proizvod taj se proizvod prodaje opet u RH i to i to je to. Ako je to rješavanje demografskog problema i čak te lokalne samouprave bio sam držao i tiskovnu konferenciju jednom prošle godine iza snijega kada su se svi ministri slikali kako čiste snijeg, ostaje, znate šta ostaje? Zbog prijevoza drva kamionima, to su ogromni tereti, imaju jedino te lokalne samouprave ogromne štete na infrastrukturi prometnoj i onda moraju moljkat ministre ovdje, moljkat ministre da im da koju kunu da mogu obnovit te udarne rupe koje sataru vozila, koja sataru vozila koja pregone šume, a najviše pregone, prevoze u izvoz, opet ponavljam u izvoz, znači tim činom izvozimo i naš potencijal, to su ljudi, to je najbolnije, da ulaže u tehnologiju i to je to kao i svagdi, ne štitimo naš interes, u ovome slučaju šume, a ova direktiva što smo mi doveli u prometovanju, prometovalo je ono i do sada, al ne u interesu ljudi na području gdje je bogata šumom, gdje se mogu razvijati i pilane i do namještaja, kvalitete obrade, al imamo taj resurs i potencijal, imali smo i tradiciju, sad je pitanje dal, dal nam je netko uzeo te ljude koji su znali od, koji su visoko bili ovaj stručni tradicijom iz tih područja, otišli su u druge države da obrađuju svoje drvo u drugim državama, drvo svoje didovine u drugim državama gdje stvaraju dodatne vrijednosti, a Gorski kotar i ti krajevi su prazni. Stoga ja mislim da bi ministarstvo tribalo se posvetiti kako zaštititi ta područja, kako vratiti da se obrađuje drvo na tim područjima, kao jedan od ključnih resursa, a ne da uvozimo od drvnih proizvoda za ogrjev iz vani, da uvozimo sve iz vani, iz Italije mislim to je tolko smješno, mi izvozimo drvo u balvan, izvozimo u, u Italiju, a vraćamo kao gotovi proizvod, bilo za ogrjev, bilo za namještaj, bilo šta vraćamo kroz dodatnu vrijednost, a Talijani imaju dobiti, to je ključ problema, to je, što tu može zakonodavac RH ako im to dozvoli naravno Tajani da smimo na ovaj način razgovarati jel jednostavno ako nismo dobri s njim kao isključivi, ovo me podsjeća ono što nam međunarodno pravo daje, pravo, ono na šta nas poziva Europska komisija, ono gdje ćemo imati zaštitu svoga teritorija, tako i u ovome slučaju, imamo tolko bogatstvo što se tiče šume, al nemamo snage to zaštititi u skladu za razvoj i jedinica lokalne samouprave sa tim, na tim područjima, imamo tradiciju, imamo ljude koji to znaju raditi, nažalost demografski slom, jedino šta izvozimo to su ta debla, jedino to radimo. Evo možemo otić u Gorski kotar, pa ćete vidit, vidite ljude koji se pokušavaju privatno bavit sa drvnom proizvodnjom, vidjet ćete koji imaju ljudi probleme sa kvotama, s ovim, s onim, nemaju za izvoz zato šta izvozni lobi, štetočine koje godinama pogoduju ovaj uvozu, u ovome slučaju izvoze deblo, a ne gotovi, gotovi proizvod, oto je šteta, to su štetočine, a ove uredbe usklađivanje sa direktivama, koliko će to pomoći našem domaćem prerađivaču? Koliko će pomoći opstanku ljudi na području gdje imamo šume, slavonski hrast, imamo bukva u, u, u, jela u, u, u Gorskom kotaru i na drugim područjima, Lika, znači pitanje je da li mi ovim resursom gospodarimo kako treba i koja su vaša rješenja da nekad najbogatija područja gdje su ljudi dolazili raditi u drvnu industriju, danas i oni koji su tu tradicijom, odselili su u druge države zajedno sa balvanima koje se otpilaju i na taj način se stvari znači dodatna vrijednost. Evo postavio sam nekoliko pitanja, očekujem da ćete odgovorit, očekujem od institucija da vide kako se i na koji način izvozi naše drvo, zbog čega se koči razvoj drvne industrije na i poduzetnički duh naših ljudi po pitanju ovoga bogatoga resursa koji bi triba bit izvozna grana, ali izvozna u gotovom proizvodu, u dodatnoj cijeni, a ne da se izvozi u kvotama balvani, balvani, a da se u našima domaćim proizvođačima određuju kvote koje su niske, a da se izvozi neograničeno vanka naše drvo kao sirovina i to je ključ problema. Prozivam evo institucije od DORH-a, USKOK-a, neka to se provjeri u Hrvatskim šumama, neka se provjeri točno, nek se provjeri kolko se izvozi drva i zbog čega se izvozi drvo, a ograničava se domaći proizvođač, poduzetnik koji stvara dodatnu vrijednost zapošljava ljude je prisiljen prilagodit se tim kvotama bez obzira koliko ima posla. Znači domaćeg poduzetnika ste ograničili, a vanka ćete izvodit, ma vidi, koda vam je ćaćino to i tako godinama. Zaštitimo naš resurs Hrvatske šume, gospodarimo s njima u interesu ljudi na tim područjima i hrvatskog gospodarstva.

jedan od ključnih razloga zašto je 2/3 RH prazne, brdsko planinska područja i onda kao prosjaci zakonima ljudi s tih lokalnih samouprava moraju moliti župane, moraju moliti ministre, moraju se klanjat vama po ministarstvima da dobiju nešto nazad, a jedino oni daju, oni su u biti sisa koja se sisaje, ta područja. Napravimo napokon zakone za čovika koji živi na tome području, ako je bogato šumom onda je šuma ključna razvojna grana, a ne izvozna grana, ne izvozna u smislu sirovine, nego dodatne vrijednosti a na kvotama će netko dizati novac, ma vidi, na balvanima, a ti će ljudi s tih područja iseljavati vanka i pilati drva i obrađivati u Italiji. O ovome treba govoriti, raspravljati i to zaustaviti. Zaustavimo iseljavanje, ulaganje u naše, drvnu industriju a ne u talijansku drvnu industriju, da bi netko pogodovao kroz kvote ili fiktivne firme otvarao da bi se preko tih firma izvozili balvani. Firme koje su, kao rade u Hrvatskoj. Ako bude trebalo ja ću istražiti to. Jer dosta me je ljudi zvalo o tome problemu, međutim očito institucije trebaju stati u kraj u Hrvatskim šumama, evo govorim o hrvatskim šumama. Mi nismo spremni zaštiti, evo imao sam sad odbor koji je vrlo bitan, Odbor za veterane po pitanju ratnih zločina pa nisam o bilju, zaštiti biljaka. Mi nismo spremni spriječiti potkornjak na Marjanu, to je za nas cijela filozofija a kamo li ćemo ovih 2,5 milijuna hektara šume u RH i uz to još 700 tisuća hektara znači neobrađenoga zemljišta, ništa nismo zaštitili, niti vode a naši susjedi napravili, niti šume, niti poljoprivredno zemljište. Pa mi nemamo sustav navodnjavanja gdje su polja, pitke rijeke, npr. evo Cetina odakle ja dolazim ili u Gorskom kotaru mi nismo zaštitili šume naše. Mi ne štitimo nego netko tezgari na nacionalnom dobru, na dobru naših građana. A ove direktive, tj. uredbe, tj. prilagođavanje, tj. usklađivanje našeg zakonodavstva možemo cijeli dan raspravljati. Da bi se demografska slika oporavila moramo od ljudi, ne smijemo od ljudi, lokalnih samouprava napraviti ovisnike, napravili ste ovisnike u području gdje su jer moraju trčati kod župana i vaš po ministarstvima da dobiju natrag nešto od toga. I ljudi iseljavaju. O tome govorite, te zakone nam donesite, zakone u interesu opstanka ljudi na tim područjima i da ti resursi kao što je šuma bude onaj razvojni trenutak koji će se opstati ljudi na tim područjima. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti će zastupnik Damir Felak, izvolite. Poštovani dopredsjedniče Hrvatskoga sabora, g. državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas imamo pred nama ovaj Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi EU o prometu drva i proizvoda od drva. Sam zakon je donesen 22.3.2018. godine i s tim zakonom se znači hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom EU, uvodi uvodi se primjena čitavog niza uredbi EU, Europskog vijeća a ove izmjene i dopune zakona su samo nastavak toga, znači još se jedna, u međuvremenu je EU donijela još neke uredbe, jedna je bitna i ona se ovim izmjenama uvodi u hrvatsko zakonodavstvo. promet od drva i proizvoda od drva daljnji je korak u usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, odnosno time se omogućava provedba odredbi uredbe 1010 iz 2019. godine i to članaka 8. i 9. koji se primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine što predstavlja glavni razlog za izradu ovog prijedloga zakona. Ujedno je ovim prijedlogom zakona Ujedno je ovim prijedlogom zakona izvršeno usklađivanje sa odredbama 4 zakona u sustavu državne uprave kojim se više ne utvrđuje dosadašnja podjela na središnje i prvostupanjska tijela državne uprave već se ovim zakonom utvrđuju samo tijela državne uprave pa je stoga bilo potrebno u članku 6., točkama 1. i 2. važećeg zakona brisati riječ: „središnje“. Čisto par riječi o nekim stvarima koje su ovdje izgovorene, ovaj sam, sam ovaj praćenju prometa drva i proizvoda od drva, u osnovi njegov cilj i usklađivanje jasno sa europskim uredbama cilj svih tih uredbi našeg zakona ali moramo priznati da smo mi slične zakone imali i ranije bez ovih uredbi EU cilj je cilj je praćenje sustava sljedivosti odnosno na taj način svesti nezakonite sječe na najmanju moguću mjeru kroz nadzor mjesta sječe i onda praćenje proizvoda od drva i proizvoda od drva od krajnjeg korisnika do kupca jer se time suzbija bespravna sječa, rješavaju se dobrim dijelom i krađe jer je bespravna sječa najčešće vezana i uz otuđivanje drva iz šuma, šumovlasnika koji to ne rade sami nego to netko drugi čini, odnosno krade iz tih šuma i najveći problem šumskih krađa je prisutan upravo u onim šumama koje su najmanje čuvane a to su šume

jedan od bitnih faktora su inspektori i sama policija. Ovdje je puno govoreno o kojekakvim možebitnim nezakonitim radnjama bilo kod sječe, bilo kod prometa drva, no moramo znati da oni koji smiju kontrolirati promet drva na na cestama, prije svega znači na pilanama su šumarski inspektori i policija. I ja ih pozivam da to čine u što većoj mjeri jer mislim da nam je svima u interesu da se takva događanja suzbiju što više i da toga ima i da toga ima što manje jer onda upravo se neće događati ovo da drvna sirovina odlazi iz Hrvatske a da nije pod pravom kontrolom. Ne mogu se složiti sa mnogo toga izrečenog vezano uz šumarstvo ali to bi zahtijevalo puno dulju raspravu od ovakvih paušalnih ocjena kakve su ovdje davane iz pojedinih klubova i u pojedinačnim raspravama i pod ovom točkom i pod onom o biljnom zdravstvu no reći ću samo jednu stvar koja je osnov i koje se svi moramo držati. Šume su veliki resurs RH, prirodno bogatstvo RH ali su ograničeni resurs. Znači resurs koji se smije rabiti u određenoj količini svake godine što je strogo propisano šumsko-gospodarskim osnovama i toga se državna se državna tvrtka koja gospodari šumama u državnom vlasništvu, to su Hrvatske šume, strogo pridržava bez obzira na sve ono što je izrečeno, to se može prekontrolirati i to je jedino I tu moramo znat da je taj resurs ograničen i godišnje se može posjeć onoliko koliko je propisano šumsko-gospodarskim osnovama i toliko se onda može i isporučiti gospodarstvu odnosno drvno-prerađivačkoj industriji. To što mi u Hrvatskoj imamo možda u ovom trenutku i 10 puta više pilanskih kapaciteta i potreba za drvom nego što to šume u Hrvatskoj, ne govorim samo Hrvatske šume kao firma nego šume u Hrvatskoj, znači i privatne i državno vlasništvo mogu isporučiti je 10 puta manje od onoga što su potrebe i što su želje onih koji prerađuju drvo i tu dolazi do problema, do problema problema da oni ne dobivaju one količine pojedinih, u šumarskom sektoru ne dobivaju one količine koje bi željeli i koje bi mogli teoretski i preraditi a jednostavno tih količina nema jer je sječa kontrolirana i propisana i ne događa u prekomjernom djelu i sigurno nitko ne siječe prekomjerno šume da bi time zadovoljio drvnu industriju nego se pokušava isporučiti svima koji su u tom lancu onoliko koliko je moguće. Koliko su svi zadovoljni, to je drugo pitanje no velim, to je tema o kojoj bi se dalo puno pričati i puno je šira od ova tri članka ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona pa ja ne bi pod ovom točkom o tome puno raspravljao, samo želim reći da će klub HDZ-a podržati ove izmjene podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a također se prijavio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Hrvatskoj šuma je bogatstvo, uz vode, uz poljoprivredno zemljište, uz more, to nam je najveće bogatstvo i treba ga čuvati. Šume su svjetsko bogatstvo ali šume mogu biti i svjetski problem, to znamo kad smo evo vidjeli ove godine, kad su bili oni katastrofalni požari slučajni ili namjerni u Amazoni i kad se cijela svjetska javnost digla na noge što radimo. Sve to trebamo zaštititi i brinut o tome da nam ne bude kasno. Ja ću tu neke stvari vezano uz šume aktualizirati čisto u dobroj namjeri da vidimo koliko svi skupa možemo se pobrinuti da evo sačuvamo šume, da nam bude sve više i više puma kao što je rekao g. kolega Felak, šume su potrošne ali mi možemo sadnjom imati i više šuma nego imamo sad, samo jednim odgovornim ponašanjem uz suradnju svih institucija, prije svega Hrvatskih šuma ali i zalaganjem Vlade. Jedan od problema je evo, razgovaram sa kolegicama i kažemo da je prije 2, 3, 4 g. cijena kubika jel, metra drva bila 280, 300 kuna. Danas je cijena drva metra skoro 700 kn, negdje već više od 700 kuna, 2, 3 g., zašto je to tako? Kolega se čudi ali to je doslovno tako. Koji su razlozi da toliko i drastično je poskupilo metar drva, ne znam ali evo, to je jedno od pitanja. Drugo pitanje, krađa šuma. Evo ja osobno mogu reći da znam o tome, djed mi je ostavio šumu, nakon par godina sam došao u šumu, šumu ne koristim više za ogrjev, imam plin ali nakon par godina, više nisam znao dal je to šuma ili ledina. I kad pitam mjerodavne kome da se požalim zbog krađe šume ne zato što je evo netko imao koristi a nadam se da je imao koristi, da mu je bilo potrebno, nego kako zaštititi te šume. ne za nitko kome bi se požalio. Jel policiji, jel inspektoratu, da li će to doći do suda ili neće, da li će privatno to tužiti ili ne, dal i će sudac to odbaciti ili ne a ovo sve govorim ono što su prošli neki ljudi koji su se isto požalili i koji su prijavili krađu šume, da li će to sudac neki odbaciti ili ne, da li taj neki koji je krao šumu je socijalni slučaj pa će to sve otić onako u zastaru a nikome ništa, to je jedan problem koji bi trebalo aktualizirati i vidjeti što činiti sa onima koji kradu šumu. Jasno da je u svemu tome skupa važno da brinemo i o ostalim stvarima, kako već devastiranu šumu pošumiti. Tu je bilo svijetlih primjera u G. kotaru, svi bi skupa trebali imati svijetli primjer. Ja sam čelnik jedinice lokalne samouprave odnosno općine ali ja vjerujem da bi svi čelnici ovdje poštovani koji su prisutni i oni koji nisu bili prisutni, uz jedan dobar zakon, svi prionuli tome da idemo ka pošumljavanju, uz puno obveza koje imaju gradovi i općine, mislim da bi nam ovo možda i najmanje teško palo da imamo obvezu pošumljavanja. Evo to je moj prijedlog vezano uz kad govorimo o šumama, našem bogatstvu, jedan konkretan prijedlog, jasno uz pomoć Hrvatskih šuma i svih institucija jer ne mogu reći da ćemo preuzeti obvezu a znamo da svake godine imamo manje i manje prihode ili smo barem na istoj razini a sve više obaveza. Ja bi bio sretan kad bi svi skupa doprinijeli tome da šuma bude više a ne manje. Ali evo kao što sam rekao, ja sam oporbeni zastupnik i na meni je da ukazujem na sve ono što ne štima u Hrvatskoj. A sada ću reći nekoliko riječi vezano uz jedan konkretan slučaj, opet eu natječaja koji evo saslušajte pa ćete vidjeti i ocijeniti, a vezano je jasno uz drvo. 26. lipnja raspisan je natječaj za dodjelu eu fondova pod nazivom „Drugi natječaj za provedbu tipa operacije 862, modernizacija, tehnologija strojeva, alata i oprema u predindustrijskoj preradi drva“. Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirani za preradu drva u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Neki prijavitelji koji su još u srpnju predali projekte još uvijek nisu dobili odluku, skoro 15 mjeseci obrade. Natječaj je produžen u dva navrata sve do 14. prosinca 2018. godine što je čudno jer ako smo imali već toliko prijava od 29. lipnja zašto su se produžili rok kako bi se još više poduzetnika prijavilo i sada čekaju obradu skoro godinu dana. U prilogu natječaja gdje se navodi dokumentacija obveza za sve prijavitelje stoji: „Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj nije obvezan dostaviti navedenu dokumentaciju“. Ovo ću ponoviti „Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj nije obvezan dostaviti navedenu dokumentaciju“. Znači onaj tko je u ovoj godini osnovan može se jasno javiti na natječaj, a onda još k tome ne samo kaj se može javiti na natječaj nego ne treba dokumentaciju. Evo toliko o poštenju i o tome svemu skupa tko je radio ovakav zakon, da se neko može tko je prijavio firmu u toj godini već javiti na natječaj i dobiti milijune kune. Ja ovako iskreno smatram da je to nekakvo pogodovanje, sumnjam na pogodovanje. Kako je moguće da tako nešto uopće stavimo u natječaj za eu fondove? Tog poduzetnika koji je prijavljen recimo u svibnju i srpnju mogu se prijaviti za eu fondove. Rado bih saznao koliko je među odabranim projektima i poduzetnika koji su osnovali firme u toj godini. Iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosio je ukupno 100 milijuna kuna, najviše vrijednost potpore je milijun eura te 50% intenzitet. Prema tome, novoosnovana poduzeća moglo je dobiti milijun eura bespovratnih sredstava, bez ikakve bilance, povijesti, broja zaposlenih, novonastalo poduzeće milijun eura bespovratnih sredstava. Kako je to moguće? Ako računamo da prosječni projekat 500.000 eura ili 2 milijuna kuna onda je zaključak da je bilo sredstava za cca 50 projekata, prema tome ispada da agencija obrađuje 50 projekata već 11 mjeseci. Volio bih kada bi mogao dobiti odgovore na ova neka pitanja. Uistinu sam zabrinut kaj se događa sa ovakvim natječajima. A u onoj raspravi prije sam vam rekao jedan drugi primjer, one mjere 4.1.1. gdje isto kolega čeka 16 mjeseci obradu. Hoćemo li stvarno pomagati poljoprivrednicima, šumarima, drvnoj industriji ili ćemo im odmagati? Ovdje pada sumnja da je neko stvarno napravio natječaj da bi nekome pogodovao, nekome tko je danas osnovao firmu, a sutra se javi na natječaj i dobi milione kuna. Pa mi objasnite, evo meni to stvarno nije jasno. Ja sam u tom sustavu, puno natječaja radimo, transparentni su, javni su, ali ovo je sumnja. Nacionalni natječaj, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u svibnju 2019. godine javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja za koju je osigurano 40 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe, makro, mikro, srednji i veliki poduzetnici. Do današnjeg dana prijavitelji nisu dobili odluke za svoje projekte, do današnjeg dana. Znači od svibnja 2019. godine nisu dobili odluke. Hoće li ministarstvo održati obećanja ministra Tolušića koji je sada naš kolega zastupnik koji je obećao da će se povećati alokacija ako interes bude veliki za taj za taj natječaj? Sada ću citirati ministra koji je rekao „I ove godine smo osigurali bespovratna sredstva za poduzetnike koji se bave preradom drva i proizvodnjom namještaja. Sredstva su namjenska i služe za kupovinu opreme, strojeva, izgradnje ili obnovu objekata, kupnja informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvijanje novih proizvoda ali i za sudjelovanje na sajmovima.“ Ovo su Ovo su riječi bivšeg ministra Tolušića „U slučaju da iznos traženih potpora bude veći od 40 milijuna kuna osigurat ćemo dodatna sredstva“. Jesmo li osigurali? Što radimo sa poduzetnicima, što radimo sa drvnim klasterom, sa svima onima koji se bave i žive od drva? Ja bih molio odgovore na ovo pitanje. Postavit ću ponovo i u pisanom obliku. Molim odgovor na ovo pitanje. Da li je u pitanju da je neko pogriješio, da li je u pitanju namjera, li je u pitanju pogodovanja? Ja neću griješiti dušu i neću nikoga optuživat, ali tražim odgovore na ovo i da vidimo kaj mi radimo ovdje u Hrvatskoj. Hoćemo li uništiti ovo malo što imamo ili ćemo ići k tome da nam bude bolje svima nama i našim građanima? I da danas sutra kada prolazim Ilicom ili Trgom ja i svi vi ovdje da kažu građani, to su zastupnici koji se bore za interese građana, gospodarstvenika, poljoprivrednika, a ne da me gotovo bude sram i s ovim cirkusom koji je bio na početku sjednice, s cirkusom na početku sjednice. I još ću reći nešto iako sam to u prethodnoj raspravi, raspravi rekao. Govorimo o eu natječajima. Hrvatska je naime lani imala čak 6 tisuća 697 hektara pod orasima a pod jabukama oko 5 tisuća hektara. Znamo koliko imamo jabuka, imamo viškova, kolika je cijena jabuka ali smo imali daleko više pod orasima. No svima je jasno kako je većina nasada oraha otkako smo ušli u EU i potiče se više od 8 tisuća kuna godišnje po hektaru riječ, uglavnom o ekološkoj proizvodnji podizana su bez stručne potpore i ikakvog znanja tek da bi se dobilo potpore. Znači imamo 6 tisuća 697 hektara pod orasima. koji nisu, koji su posadili nasade oraha lovci su na poticaje. To odgovorno tvrdim. Da li je 90%, ovdje je netko to istraživao i napisao, da li je 90% ili 80% ne znam ali većina je njih lovci na poticaje. Da svaki hektar oraha kojeg potičemo izdašnim potporama a na njemu je oko 150 do 160 sadnica i da svaki od njih daje 30 do 50kg oraha ploda Hrvatska bi bila na prvom mjestu u svijetu za proizvodnju oraha, na prvom mjestu. Nitko nije protiv da dajemo poticaje, nitko nije protiv da smo u ovih 29 godina Hrvatske države dali milijarde poticaja za poljoprivredu, među ostalim za orahe, ali mi orahe danas uvozimo, mi danas uvozimo sve. Sve poljoprivredne proizvode, sve uvozimo. Pa čak i jabuke uvozimo da bi onda, izvozimo, a onda uvozimo skupe i nekvalitetne mađarske ili ne znam čije. Govorio sam prije od 3 obroka 2 su iz uvoza. I evo, htio bih još reći, idemo pomagati onima koji pomažu sustav, plasiraju određene količine na tržište i plaćaju poreze i doprinose pri čemu će glavno mjerilo kada se jave na neki natječaj za potporu ili državnu zemlju biti koliko plaćaju poreza i doprinosa po hektaru kojeg su trenutno u posjedu. To su krucijalne stvari, to su problemi hrvatskih šuma, hrvatskog poljoprivrednika, svakog onog koji se bavi bilo čime o ovom o čemu smo govorili a pogotovo evo proizvodnji drveta. I zato molim, stvarno evo vas državni tajniče koji ste me slušali, da mi objasnite za ovaj natječaj koji sam spomenuo natječaj za provedbu .../Govornik se ne razumije./... 862., zbog čega je on tako sročen, zbog čega se tako dugo čeka odgovor, pa da hoćemo li pomagati onda tom drvenom klasteru ili ćemo im odmagati. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Uvijek je ovako prigoda iskoristiti temu pa proširiti naravno više od onoga što je na samom dnevnom redu iako je ovo dosta tehničko pitanje usklađivanja, mislim da tu nema spora ali ću i ja iskoristiti progovoriti o nešto što je sigurno bitna tema. što vidim da smo manje-više svi usuglašeni u tome da vidimo općenito drvnu industriju kao potencijal. problematika i ne od danas, ne od jučer, ne od zadnjih 5 godina nego praktički od kako smo se osamostalili, od kako su nam nestali veliki drvni proizvođači finalnih proizvoda, a to je ono što sam rekao i u replici da nam treba više finalnog finalnog proizvoda u kojem se naplaćuje dizajn, znanje, izgled, znači finaliziranje i puno veća je dodana vrijednost. Ono recimo samo radi usporedbe inače drvna industrija sudjeluje u izvozu sa više od 10% ukupnog izvoza RH a a recimo samo da prihodi od proizvodnje namještaja su dva puta manji od prihoda prerade drva. Znači to je ona priča gdje mi danas u industriji pilana i zapravo tvrtki koje rade drvne proizvode i drvne poluproizvode imamo preko 25 tisuća zaposlenih. Znači osnova svake proizvodnje je da si blizu izvora sirovine kako si možeš umanjiti troškove, zavisne troškove, troškove transporta i ostale fiksne troškove po jedinici proizvoda i naravno imaš kvalitetnu kvalitetnu sirovinu s kojom bi išao dalje. E sada, mi kvalitetnu sirovinu sigurno imamo, to su prepoznali ne zato što mi kažemo nego i svi oni kojima mi izvozimo jer smo im zanimljivi, ne samo zbog cijene nego sigurno i zbog kvalitete i našeg šumskog fonda. I onda je pitanje zašto mi to sami ne iskoristimo. To je pitanje koje već se ponavlja godinama i godinama zašto netko nama prodaje tuđu pamet. Da bi to došli moramo ići u srž problema. Dakle danas na tržištu nedostaje radnika. Tu se spomenula cijena kubika zašto je skočila, naravno da i drvna industrija prati građevinsku industriju koja je neophodna sastavnica, dakle drvna građa u bilo kojoj građevinskoj industriji. Sigurno da povećanjem i građevinske industrije ide i potražnja za sirovinom ali i prije svega, znači doslovce daskama da moram tako reći ali i radnom snagom. E sada tu je to pitanje radne snage gdje mi zapravo želimo naplaćivati tu dodanu vrijednost a da nam fali kvalitetne radne snage. I mi moramo upravo, ovo je najzorniji primjer povezivanja tržišta rada, sektorske industrije sa promjenama u obrazovanju. Ono što smo mi u zadnje 2,5 godine napravili i što se radi u sektoru stručnog obrazovanja gdje se milijarde stavljaju na raspolaganje upravo kako bi dobili stručnog radnika koji će i u ovoj, u ovom sektoru ponuditi onu dodanu vrijednost, biti iskorišten i ići ka tome, ka finalizaciji tih proizvoda. Zato sve vam na kraju srž problema dolazi u obrazovanju i zato je onaj i zato za njega mi držimo da je jedan od najvažnijih preduvjeta bilo kakvog daljnjeg gospodarskog rasta bilo koje zemlje pa tako i naše. Tu sve kreće. Jel ako nemate dovoljno obrtnika odnosno dovoljno stručnih radnika za preradu drva, ako nemate dovoljno onih educiranih da daju dodanu vrijednost ako govorimo o dizajnu onda nećete ni imati kvalitetu, neće imati robne marke to će se sve događati više slučajno nego sustavno jer ne možete nešto poticati, ako nema ko to iskoristiti. Dakle, država osigurava različite poticaje i one manje vrijednosti itd., ali nemamo toliki zamašnjak jer jednostavno nemamo one tko će napraviti kvalitetan proizvod na osnovu kvalitetne sirovine koju imamo i to izvoziti ili već za domaće tržište iskoristiti. Recimo nešto što, to pokazuje jedan podatak koji sam naišao doduše malo je zastario jer to je ostvarena dodana vrijednost u šumarstvu i industrijama koje su bazirane na šumarstvu EU. I onda za Hrvatsku kaže da imamo 109 bruto dodane vrijednosti, dakle 109 EUR-a po hektaru, a kad gledamo u bruto dodanoj vrijednosti po zaposlenom radniku tu smo na 18.000 EUR-a. Znači 109 napram 18, a recimo jedna Finska ima 168 152 gotovo jedan praktički smo došli na 168 hektara, a 152.000 po zaposlenom, dakle visoka dodana vrijednost, dakle imamo tu i Austriju koja ima nekih 369 EUR-a po hektaru, a dodana vrijednost je 130 gotovo 4.000 EUR-a po zaposlenome. Znači što? Njihovi zaposleni puno više sudjeluju i koriste te sirovine koje je. To je jasno, očigledno. Tako da mi smo po samom broju hektara dakle u nekoj gornjem domu, ali sigurno u ovom dijelu ne, ne iskorištavamo dobro i to je ono što manje-više svi znamo to je ona sintagma koju vrlo puta smo rekli, izvozimo gotove proizvode, a ne sirovine, a onaj najveći paradoks koji nam se događa kad mi nekom izvezemo sirovinu i onda uvezemo to kao gotov proizvod u našu državu, to mislim nadam se da se sve manje i manje smanjuje i da ćemo uspjeti to napraviti. Dakle, sigurno da postoji recimo samo da kažem još jedan podatak, udio proizvodnje namještaja u našem BDP-u je manji od 1%. Dakle, a godišnje u Europi tržište ukupno je preko 100 milijardi EUR-a. Znači to je nešto što možemo mi biti dio toga, očigledno mi u tome sudjelujemo samo kroz naš izvoz koji nije mali, svaka 10 kuna je iz drvne industrije koja se izvozi, dakle nije mali, samo to kad gledamo, fali nam taj dio finalizacije proizvoda i onda se pitamo kako, zašto, a zapravo je cilj da potaknemo tu finalnu …/nerazumljivo/… potaknemo ulaganje i što radimo u obrazovanje i stvorimo kadrove koji će moći kvalitetno doprinositi, davati dodatnu vrijednost i povezati napokon …/nerazumljivo/… sustav tržišta rada, a to upravo i radimo. I zato je ovo zorni primjer zašto nam je toliko bitno, zašto se sada ulažu u centar kompetentnosti preko milijardu kuna europskih sredstava, da upravo povećamo kvalitetu obrazovanja i mogućnosti plasiranja gotovih, kvalitetnih, obrazovnih kadrova odmah izlaskom iz škole, jer onda možemo bazirati cijelu industriju kad imate na zdravim osnovama i na kome to bazirati. Jer đaba nam silni poticaji još jednom i s time ću završit, ako ih nema tko iskoristiti na pravi način, profitabilni i dodat tu dodanu vrijednost i ostavit našu sirovinu ovdje da se prerađuje u upravo finalne proizvode te dodane vrijednosti i time sam, da sudjeluje više u samom BDP-u nego što je sada. Evo zahvaljujem, naravno Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog. Još jednom hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se također zastupnik Saša Đujić. Hvala lijepo. Evo, prethodna ova rasprava gdje se kaže što smo napravili u zadnje dvije godine, pa kad govorimo o drvu, prometu drva, jedan je podatak dao ministar financija da na osnovu doznaka iz inozemstva 10 milijardi kuna stiže u RH. 10 milijardi da je to vrlo bitno za bilancu, a vjerojatno je tu i dio ljudi koji su se morali baviti drvnom proizvodnjom, industrijom i iz Gorskog kotara i Like i iz Slavonije. Zamislite vi riječi kad se hvali ova Vlada gospodine Čuraj da je 10 milijardi kuna došlo u RH na osnovu doznaka iz inozemstva. Znaš tko je takvu politiku provodio? Tito, on je organizirao čak vlakove da iđu naši raditi vanka da bi dobivali devize '60. godina i onda bi devize, iz mojih krajeva govorim, onda bi taj novac najviše iz Njemačke dolazi ovdje obiteljima. Isti je slučaj i po pitanju prometa drva. Isti slučaj. Pa mi smo bogati resursom rekli smo, evo svi suglasni, tajnik je suglasan. Znači imamo drvo, imamo 2 i po miliona hektara pod šumom i to je ogroman potencijal i resurs. Ponavljam, ta područja koja smo šumom, uzet ću primjer Gorski kotar ili Slavonija, ali Gorski kotar koji je imao ljude, resurse, koji je imao i usklađeno obrazovanje, koji je imao pilane, koji je imao mogućnost razvoja toga, što vam se dogodilo, ta šuma se kroz određene kvote izvozi, netko dobiva dobar dobit kao šuma, kao deblo, znači ne kao dodatni proizvod. Isti trenutak ti ljudi, ti ljudi koji su imali mogućnost opstati na tome području da ne bi spadalo u ministra financija Marića u kategoriju onih koji šalju doznake, novac koji šalju ovdje u devizama iđu u Italiju, uzeo sam primjer tamo provodit kod prijatelja Tajanija koji uzurpira ta područja, ti ljudi koji su tribali raditi u Gorskom kotaru, ti ljudi koji su tribali živjeti tu, to je demografska mjera, ne izvoziti debla i sirovinu u Italiju i onda se hvaliti kroz proračun evo napravili, poravnali smo bilancu, 10 milijardi kuna nama stiže od naših ljudi što su iselili vanka. To su ljudi koji se prave drvnom industrijom, to su ljudi od liječnika od prosvjetara, svi i to je uspjeh ove Vlade. Pa znate li ja sam maloprije postavio pitanje, može li mi neko kazati koliko se tvrtki bavi u RH proizvodnjom drva do nekakvog finalnog proizvoda koji stvara dodatnu vrijednost? Znate koliko ih se je prijavilo, znate zbog čega? Puno više ima registriranih, da bi tu kvotu drva oni rekli da će proizvoditi u RH tako dobiju to drvo, tako dobiju zakonski, a u biti ga izvezu i dobiju ga još uz manju cijenu to drvo. Pa činjenica da smo bogati šumom, a 1% BDP-a kako ste rekli na ogromnom tržištu EU. Prema tome, i taj resurs koje imamo hrvatske šume, šume, a ovi zakon koji mi sada govorimo o prometu drva, koji usklađujemo sa direktivama EU niti je u interesu čovjeka, niti pojedinca jel nije zaštićen. Kako se može dogoditi da u Gorskom kotaru poslije sniga da se ministri slikaju kada se čisti snig, vidimo bagere, svi su ministri čak u vojnim odorama su gori, toliko su spremni da ne možete virovati, a kada dođe vrijeme poslije kada snig ode ostanu samo udarne rupe šta od prijevoza kamiona. I ti ljudi su načelnici, gradonačelnici u problemu, ja sam bio kod tih ljudi gradonačelnika, načelnika da bi tribali stvarati pritisak da bi centralna država koju kunu im vratila. država koju kunu im vratila. Prema tome, to su bogata područja gdje je šuma i u Slavoniji i u Gorskom kotaru i u Lici, pa i u Zagori određena područja, ali me najviše razočaralo kada sam vidio da čovjek koji ima tvrtku koji se bavi proizvodnjom paleta, uglavnom paleta, kada je imao za izvoz za Europu povećanu proizvodnju potrebna mu je bila sirovina drvo, nije mogao dobiti. Kaže imaš kvotu koliko si dobio, a ovi ljudi neka iđu na biro, a izvozimo drvo. Zbog čega izvozimo, a našem poduzetniku ne damo? Koja je to logika? Pa nije to ćaćino. Pa taj će opće zaposliti još 50 ljudi imat će plaće, ostat će živjeti u Zagori, ne znam u Slavoniji u Gorskom kotaru. Eee, uvozno izvozni lobi, ta je finta najjača. Šta je rekao kolega prije mene, koliko je samo poticaje za oraje posađeno mogla bi biti i BiH i Hrvatska cila pod orajima. A nigdje oraja. Uvozimo 100% oraja. Nigdi orasa. poticaji za mislim poticaji ljudima koji rade, ja skidam kapu. Nažalost oni su obezvrijeđeni i naravno da se većina njih ni ne bavi s tim jel jednostavno od uvoznog opet od štetočine od ministarstava uvoznih lobija ne mogu prodati svoj proizvod. Rekao sam maloprije, najveći problem šta od našega drva, od naše sirovine umjesto da stvaramo dodatnu vrijednost mi izvozimo kao sirovinu, za tom sirovinom odlaze ljudi u Italiju i ne znam di sve, stvara se dodatna vrijednost, ostaju nam prazna područja jel ti ljudi koji su kvalitetni ljudi i koji se bave tom drvnom industrijom imamo iseljene krajeve. I šta je ostalo? Ostalo smo samo eksploatacijsko polje određenih lobija. Isti je slučaj po pitanju ova 2,5 milijuna hektara koja je pod šumom, a to mi ćemo ovim zakonom urediti jel nekome u svojoj šumi ispilio metar drva pa će lugar uhvatiti tamo neku babu kako nosi naprtila se doli u nekome kraju pa će dati prijavu šta je metar drva ili pola metra drva uzela, e to je vama problem. A nije vam problem kvote, izvozne kvote, fingirane tvrtke koje dobivaju balvane tj. sirovinu našu sirovinu u biti da ih proizvodi u RH u biti povlašteno dobivaju, i to je ok da naše tvrtke dobivaju povlašteno i na kraju ih prodaju u inozemstvo po skupljoj cijeni. To je problem. A ne baba koja se uprti negdje na Svilaji ili Gorskom kotaru ili Lici nebitno sa malo praške i da je čeka lugar … e to je to … mi poštivamo Zakon o prometu, ne smite. Ili jednu frezu onu od metar, Agriju u koju može metar drva stat. Znači ovdje je problem što se ne gospodari našim ključnim resursom od 2,5 milijuna hektara Hrvatske pod šumom. Dal trebamo obnavljati šume? Da. Dal trebamo rješavati, evo maloprije je bio Zakon o biljkama, žao mi je šta nisam bio zaštiti bilja, žao mi je šta nisam bio, bio je ratni zločin tj. Odbor za veterane po pitanju državni odvjetnik je davao izvješće po pitanju radnih zločina, o toj temi koja je povezana s ovim također, sve je to povezano. Nama je puno bitnije uvoz glifosata i tih štetnih šta je Austrija zabranila i svi uvozi to, bacati i ne štiti našu poljoprivredu, a imamo 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, imamo problem šta nismo navodili nemamo navodnjavanje u 2019. npr. Sinjskog polja u Slavoniji imamo veći dio nije navodnjen, znači sve se cilja da se isprazne područja i da ta područja postanu jeftina, a imamo i problem što su sva ta područja na očima. To je naš resurs, čak i šume tribaju biti zabranjena prodaja šuma stranim pravnim fizičkim osobama, ne samo vode, ne samo poljoprivredno zemljište nego i šume. i šume. Mi moramo čuvati budućim generacijama i pošumljavati i baviti se, gospodariti onako kako treba gospodariti. Nije dovoljno samo kada padne snig doći u Gorski kotar u Dalmatinsku zagoru sa bagerom i slikaju se ministri u uniformama. kape, beretke, novinara tisuću, a šta iza toga? … /Upadica se ne razumije/ … dobro janjicid je davno napravljen kolega Maras vrlo malo je toga ostalo. Ili to vam je slična usporedba kao što mi u Dalmatinskoj zagori, Dalmaciji čekamo rješenja splitske vlade da napokon krenu projekti i sada mi očekujemo projekte naravno dolazi premijer, ministri, Alka, na kraju dobijemo, nešto dobijemo jedini projekat je otpad. … 200 km na jednu stranu, 200 na drugo. Jedino rješenje i jedini projekat, tako je i u ovome slučaju, vrijeme je da se gospodari našim resursima, poljoprivrednim zemljištem da ga ne prodajemo od 1.1. 2000 ove iduće godine, a tako i sa Hrvatskim šumama …/Upadica: Hvala/…i

kad govorimo o eksploataciji šuma i kada bi se osvrnuli na rasprave koje su bile u ovom parlamentu, vjerojatno i prije nastanka hrvatske države, teme bi bile gotovo pa iste i jednako bi se očitovali glede te eksploatacije. No međutim konstatirali smo probleme, ja vas pitam g. Bulj ne samo da mi izvozimo drvnu masu, nego je naša drvna masa, koliko je meni poznato, najjeftinija u Europi, što treba napraviti i poduzeti da s obzirom da smo zajedničko tržište, da se izjednačimo s tom cijenom na razini europskoj? Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku Miro Bulj. Naravno da trebate rješenja, ali nisu rješenja i nude se rješenja, al nije rješenje da se ministar financija hvali da je 10 milijardi na osnovu doznaka došlo iz inozemstva, što znači veliki dio ljudi i stručnjaka je otišao vanka iz drvne industrije, otišao vani zajedno sa našom masom drvnom i vraća mu se kroz doznake 10 milijardi kuna. Znate čija je to politika Andreja, usporedit s Andreja Plenkovića Vlade? S Titovom politikom koji je '60.-tih godina slao ljude, slao ljude u Njemačku da bi radili i da bi svojom obitelji vraćali novac kroz devize i tako se punio proračun i državna bilanca, e to je sad politika Andreja Plenkovića, a to je evidentno i po pitanju drvne industrije, a i po pitanju financija di kaže ministar financija, jednostavno kaže, evo ga izravnali smo bilancu, 10 milijardi kuna imamo na osnovu doznaka iz inozemstva,

Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. g. Bulj vidi se da ste zbilja u ovoj temi maksimalno i da se brinete o našoj drvnoj masi i, i pošumljavanju RH, ja vas pozivam da se uključite petak, subotu, nedjelju u akciju „Zasadi drvo ne budi panj“, znači sa te strane u RH na nekoliko lokacija, u Zagrebu možete ako ste ovdje u petak otići u Podbrežje ili u Maksimir i Medvednicu da, zasaditi bukvu na Medvednici odnosno smreku u Maksimiru, tako da znam da, da je u jednoj situaciji vas premijer tako i htio uvrijediti i nazvao vas je panjem, ali sad možete dokazati da znači niste na taj način u toj priči, nego da želite zasaditi i da za drva toliko marite koliko ste rekli u vašoj raspravi, a to se zbilja osjeti, znači zbilja vidim da tu izgarate od želje da u RH bude što više šume. Hvala vam lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Miro Bulj odgovor na repliku. Ne može mene uvrijediti ni vi, ni premijer, ja živim na području gdje je puno šume, puno stabala, ove godine prije nekoliko dana sam posadio, prema tome uglavnom ja dolazim iz krajeva di nema anemije znate, nema anemije, niti panj i kad imaš panj iz njega udara drinovi tvrdi znate nema anemije, tako da nije problem, naravno da pozivam sve na akciju i vas i premijera Plenkovića da se uključite u to, da ne budu panjevi, da posadite, naravno da ću ja saditi stabla kao i uvijek i svake godine, ne tribam pozivat na akciju, naravno evo i to će biti na području odakle ja dolazim, al dobro je i u Zagrebu naravno, a što se tiče brige moje il ne brige naravno da imam brigu jel imam obavezu tih ljudi, dakle dolazim, ja znam da ste vi čovjek asfalta tj. to se kaže u Zagrebu, u nas asfalta, ja sam čovjek prirode i naravno da mi je u interesu štitit prirodu. Hvala lijepo. Zastupnik Stjepan Čuraj javio se za repliku. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, nešto ste se i direktno obraćali meni, meni je drago kao i ono što sam rekao ispred kluba da manje-više svi isto želimo i isto hoćemo i ja bi samo htio napomenut da ovdje nisu problem izvoznici, pilane i oni koji se bave prerađivanjem drveta, oni će prodat svoj proizvod onom tko nudi više, to je tržište, mi ne možemo njih to zabranit, mi ono što možemo je potaknut naše tržište ja se nadam da se slažete sa mnom da jedan od tih načina kao što sam rekao iz kluba je upravo ulaganje u obrazovanje, pogotovo strukovno obrazovanje, pogotovo u ono sve što će dodati povećanje dodane vrijednosti tog proizvoda da zbilja počnemo proizvodit finalne proizvode na način da imamo se na koga osloniti i mislim da su sve Vlade do sada sve su imale istu želju sa istim ciljem, no jednostavno nismo se previše odmaknuli od toga, podaci govore egzaktno i ja se nadam da se slažete sa mnom da je i obrazovanje ključni razvoj i drvne industrije, među ostalim industrijama. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Naravno da je drvna industrija vrlo bitna, nekad su bile i u školama, u srednjim školama i na mome području drvna, ovaj mogućnost da se iđe u te škole, međutim danas nemamo ni to, mi čak nemamo ni prilagođen obrazovni sustav, ja ne znam šta se po tom pitanju radi, nego je žalosno što ti stručni i kvalitetni ljudi sa područja gdje imamo sirovinu, gdje imamo određenu infrastrukturu, od pilana pa nadalje, da imamo infrastrukturu, da primjer sam rekao u Italiju, a zatim za tom sirovinom su odlazili ti naši kvalitetni ljudi u koje se ulagalo, ja ne znam u šta ćete ulagat nastavi li se ovako jel na tome području nema više ljudi, znači politike su krive. Nije dobra politika koja kaže da je najveći prihod bio iz doznake iz inozemstva naših fizičkih tj. naših građana, znači trenutno je politika katastrofalna, znači politika je koja poziva iselite vanka i šaljite nam devize, EUR-e. Hvala Hvala lijepo. Kolega Bulj, mi u ovom visokom domu često raspravljamo upravo o ovim područjima Gorskog kotara, Dalmatinske zagore, Slavonije koji po mjerilima spadaju u nerazvijenije krajeve Hrvatske i raspravljamo o zakonima o brdsko-planinskim područjima, o zakonima o potpomognutim područjima itd., a u pravilu to su slabije razvijeni krajevi, ali su bogati prirodnim resursima. Bogati su šumom, bogati su vodom, ja nemam problem da iz Gorskog kotara se izvoze trupci i debla, ali imam problem da novac koji se od tamo zarađuje ne ostaje u Gorskom kotaru, da ne ostaje u Dalmatinskoj zagori, da ne ostaje u Slavoniji, nego odlazi u Zagreb. I upravo tu treba mijenjati zakonske regulative, tim krajevima ne bi trebala pomoć kada bi oni mogli živjeti od resursa koji su na njihovim područjima. Dakle, da šumski doprinos nije samo 7,5% nego da više novca ostaje gradovima i općinama na područjima koja su pokrivena šumama, onda im ne bi trebale nikakve pomoći ni potpomognuti zakoni i na tome treba raditi. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Đujić, ja bi to stavio pod jednu točku da je to u biti eksploatacijska polja, ta područja kao što je Gorski kotar, Zagora ili druga područja ili Slavonija oni su eksploatacijska polja i oni lokalnu samoupravu i te građane u biti, poglavito lokalnu samoupravu stvaraju ovisnicima o državnom proračunu i naravno očekuju od tih čelnika, ljudi koji vode te lokalne samouprave da budu oni koji će se klanjati Smatram da ste dobro rekli da bi tribalo veći dio, najveći dio novca ostajati u tim krajevima, naravno vi kažete nemate ništa protiv izvoza, naravno nemam ni ja protiv ako je to regulirano kako treba iako, na način, međutim puno bi bio sritniji da su tu ljudi ostali u Gorskom kotaru, da su ti ljudi proizvodili jer znaju proizvoditi ima određena infrastruktura u Gorskom kotaru i na taj način poticat te ljude da ostaju na tome području i da imamo gotove proizvode kao što je nekada imalo. Znači, tradicija postoji, ljudi su postojali, sirovina postoji, međutim sve se svelo da šta više novca dođe ovdje u Zagreb i da Vlada stvara ovisnike od lokalnih čelnika. Hvala. gledajući našeg drveta iz Hrvatske mi smo danas u EU i naravno imamo takvo otvoreno tržište i izvozimo drva. Naravno slažem se s puno, da mi ne upravljamo sa drvetom kako treba. Recimo željeznice uzimaju stotine tisuća pragova koje uvoze iz Francuske, pa su čak sad i iz Srpske Republike, sa cijenom od 650 kuna dok se kod nas proizvodilo za 380 kuna. Ja si postavljam pitanje gdje je ta sinergija određenih ministarstava da napravi nekakve pomake u tome i da naše gospodarstvenici to rade. Međutim i sami su gospodarstveni krivi koji nisu plaćali i izgubili su te koncesije. Druga stvar svi problemi se rješaju radeć u vladi, ne u oporbi, ne možemo u oporbi riješiti problem, problem se može unutra kada smo blizu vlade, kada donosimo nekakve prijedloge i rješenja.

Slažem se s vama da je Vlada odgovorna Hrvatskome saboru i da bi triba predstavnik Vlade saslušati saborske zastupnike, međutim da li će on to učiniti neće i izvući ono što je najbolje i vidjeti postoji li rješenje. Međutim, kolega Mišiću najveći je problem što unutar postoji lobij, unutar ministarstva kojima nije interes da opstanu određene lokalne samouprave gdje su bogate u ovome slučaju šumom, drvom, njima nije interes da se na tome području ulaže jer one neće imati pinkicu od izvoza sirovine ili uvoza štetnih proizvoda ili lošijih proizvoda na području RH. Tako da i sami gospodarstvenici, nemoremo samo njih kriviti jer su stvoreni okvir kvota i tu se pogoduje, opet ponavljam, kao sirovina izvozima, izvozu, a ne domaćem poduzetniku, ne kao dodatna vrijednost izvozu, nego kao balvani. Znači oni u balvanima to šalju. Evo, Plenkoviću on je rekao da sam ja panj, naravno to prihvaćam, a on ako ovo ne riješi onda je balvan. Hvala lijepo. Zastupnik Tomislav Lipošćak javio se za repliku. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bulj, prije svega ceste, ponovo se mi vrtimo, ja i vi oko cesta, ja ću ponovo podsjetiti, šumski doprinos, znači iznos koji plaćaju sve pravne osobe koje prodaju proizvod od iskorištavanja šuma novim Zakonom o šumama uduplan je znači 5 odnosno 10% za potpomognute brdsko-planinska područja uplaćuje se na račune jedinica lokalne samouprave. Prije nego što tako paušalno govorite o uništavanju, ulaganju u ceste bilo bi dobro provjeriti upravo kod pojedinih jedinica lokalne samouprave koliki dio tih sredstava se ulaže upravo u te ceste gdje bi trebao biti namijenjen. Složit ću se s vama da su šume bogatstvo, međutim zbog trendova na tržištu zbog povećane potražnje ne možemo mi sjeći više nego što je propisano. S jedne strane pričate da smo eksploatacijska baza, eksploatacijsko polje, a s druge strane želite da povećamo kvote sječe na nacionalnoj razini. Ponovit ću, potražnja je mnogostruko veća nego nego što su mogućnosti koje hrvatskog tržište može dati. I na kraju vas pozivam dođite u Ogulin, pogledajte finalista koji proizvodi vrhunski finalni proizvod …/Upadica: Hvala./… i razmislite da li bi njemu trebalo uzeti kvotu i dati nekome to proizvodi primjerice paletu …/Upadica: Molim vas, molim vas./… predviđenoga vremena. Odgovor na repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Ovom poduzetniku u Ogulinu evo predlažem vam neograničen ako je tu domaći proizvod, neograničena bez ikakve kvote. Znači, odmah, odmah evo ja na to pristajem, no međutim vi to ne smijete reći. Gledajte sad ste govorili o štetama i svemu što ostane lokalnoj samoupravi, pa mene je zvao osobno, bio sam, sad kad je evo kolega Sladoljev bio s menom u Vrbovskom, bio gradonačelnik Čabra, Fužina, ne znam tri načelnika, gradonačelnika pardon, jer su mi oni rekli za ove probleme, ja sam njima držao tiskovnu konferenciju. Ljudi nemaju dovoljno sredstava za udarne rupe na infrastrukturi prometu na cestama od toga što im se napravi zimi, poglavito kamiona od vozila koji prolaze puni, tona, a koji prolaze po toj cesti. Nemaju sredstava, nemaju i ništa mi njima nismo riješili osim …/nerazumljivo/… i ta područjima smo sa ovako lošim zakonima i lošom upravljanju našom, našim šumama, u ovome slučaju smo napravili demografski prazna područja **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo na samom početku pokušat ću bit kratak budući da ovaj prijedlog izmjena i dopuna u biti ne mijenja puno u samome zakonu, nego se samo zapravo proširuje dodatno njegova primjena u pojedinim stavkama. Međutim, želio bih još jednom naglasiti ovdje u ovom visokom domu nekoliko stvari, a to je kao prvo da ovakva zakonska rješenja o kojima danas govorimo idu na ruku upravo onima koji se prometom drvom i proizvodima od drva bave na legalan način i naravno svima onima koji su na ovaj ili onaj način dio samog tog procesa. Ponovno ću naglasiti da će nam i dalje ostati problem nezakonite sječe i prometa drvom naravno koji nastaje kao rezultat te nezakonite sječe. Osobiti naglasak tu bih stavio na privatne šume i to osobito na one koji se nalaze na slabije naseljenim područjima područjima lijepe naše gdje je samim time i kontrola puno teža i sam uvid je puno manji. Prema podacima i nekakvim procjenama iz prethodnih godina godišnje se do 800 000 nekakvih m3 posječe u privatnim šumama, od čega se evidentira znači sukladno zakonu maksimalno 200 000 m3. Ponovo ću ponoviti, danas sam to ovdje već govorio, šumsko bogatstvo kojim raspolažemo iznimno je vrijedan resurs i upravo zbog toga naš narod je posebno ponosan na njega, ali na njega zato i osjetljiv i upravo zato je i ovo područje šumarstva, gospodarenja šumom, gospodarenja drvom, je vrlo često i plodno tlo rastućem populizmu. Ono što je po meni vrlo bitno jest kontrola, a osobito kontrola izvoza da nam se ne događa da na papiru izvozimo stolice, namještaj ili neki drugi finalni proizvod, a da je u naravi riječ o piljenoj građi bez dodane vrijednosti. U ovome i često govorimo u ovom visokom domu i problematika nezakonite sječe osobito u privatnim šumama, te izvoz zapiljene građe, a ne finalnog proizvoda početak su i kraj ovoga lanca i zapravo iz kojega proizlazi većina problema u ovom našem sektoru. A ne mogu i ne izdržati pa na kraju isto spomenuti i po pitanju Hrvatskih šuma nekoliko činjenica koje u ovome, u ovoj smo raspravi čuli, ja ću ponoviti, Hrvatske šume ne izvoze drvo na tržište izvan RH, znači svo drvo, svi drvni proizvodi, sortimen završava kod domaćih proizvođača. Jednako tako raspoložive količine sirovine puno su manje od ponude i od trenutnih trendova na području drvne industrije odnosno na tržištu i naravno na kraju pismom razumijevanja koje je potpisano između Hrvatskih šuma i Udruženja drvno prerađivačke industrije pri HGK zapravo su zapravo su definirane i određuje se transparentna raspodjela sirovine prema kupcima, prema dogovorenim unaprijed kriterijima koji naravno što smo čuli i u ovome, prvenstveno favoriziraju one kod kojih je stupanj finalizacije vrlo visok. Hvala lijepo.

jako puno dodane vrijednosti vezano uz, uz našu sirovinu odnosno više koristi od naše drvne sirovine imaju ekonomije poput talijanske ili austrijske, nego što to ima, što to ima hrvatska. Hvala lijepa. Kolega Maras, zahvaljujem se na pitanju i zapravo sukus svega je što ste i sami rekli, malena je dodana vrijednost na našem proizvodu i upravo zato i kroz ovo pismo razumijevanja i kroz pravilnik preko kojega se dodjeljuje sirovina vidimo da se favorizira 8.r. finalista, da se favorizira i oni koji zapravo proizvode najveću dodatnu vrijednost i mislim da u tom smjeru treba, treba težiti i, i nastaviti i to je jedini put da se finalisti, finalisti u visokoj fazi finale favoriziraju i da im se omogućuje proizvodnja. Zastupnik Damir Felak javio se za repliku. u šumarstvu i proizvodnji u drvoprerađivačkoj industriji u RH, dijelom ste odgovorili već i u ovom odgovoru kolegi Marasu, ali gledajući generalno da li se slažete s onim što sam ja izrekao i vi ste ponovili u jednom trenutku, da su proizvodni kapaciteti drvoprerađivačke industrije u RH daleko veći od onoga koliko mi imamo drvne mase i koliko je dozvoljeno sjeći godišnje ja vam postavljam pitanje dal je rješenje onoga što, za što se zalagao g. Bulj, a to su nekakve kvote, povećanje kvota, dal je rješenje u pojačanoj sječi šuma il je rješenje da se strogo držimo sadašnjih propisa, ovoga gospodarskih osnova i da

potvrdili i zapravo mogu samo ponoviti ono što ste rekli, povećanje sječe nikako, postoje programi gospodarenja i u privatnim šumama i šumama koje su u državnom vlasništvu u kojima je propisana godišnja odnosno sječa u polurazdoblju od 10.g., potražnja je puno veća trenutno nego što to tržište nudi, nego što su to proizvodne mogućnosti, u nikom slučaju, ni u jednom potrebama tržišta na način da uništimo resurs koji nam zapravo i Ustav propisuje da ga moramo gospodariti i da je od iznimne važnosti za RH. Što se tiče sadašnje raspodjele mislim da je pravedna i mislim da se, uvijek će biti tu onih koji će biti više ili manje zadovoljni, međutim moramo se uklopiti u godišnje propise sječe i na takav način funkcionirati.

izvoze trupce tj. drvo nego da je sve ponuđeno domaćim tj. tvrtkama registriranim u RH. Pošto je sve ponuđeno doslovno domaćem tržištu, da li smatrate da je taj pravilnik o dodjeli tih tih trupaca u redu, da li je moguće recimo malo popraviti jer imamo jedan slučaj na području Varaždinske županije gdje jedna tvrtka em ima finalan proizvod zapošljava kojih 550 radnika ali dogodio joj se požar i tu je jedno vrijeme proizvodnja stala i naravno da u prethodnoj godini nije mogla ispuniti sve ugovorne obveze. Znači da li smatrate da bi pravilnikom bilo potrebo malo vidjeti takve nepredviđene okolnosti? Hvala. Tomislav (HDZ)** Kolega Stričak, niti jedan pravilnik pa tako niti ovaj o kojemu govorimo, nije možemo reći Sveto pismo da ne može biti mijenjan i ovaj pravilnik odnosno ovaj način raspodjele mijenjao se je iz godine u godinu ovisno o situacijama koje su se detektirale i koje su se pokazale kao više ili manje pravedne. Što se toga tiče smatram da je kao takav podložan promjenama i da su promjene uvijek dobrodošle osobito ako idu u jednom ajmo reći tako, pravom, pozitivnom i poštenome i poštenome smjeru i uglavnom to je odgovor na vaše pitanje, znači postoje uvijek oni koji će biti zadovoljni ovim načinom, bit će onih koji će biti manje zadovoljni ili koji će biti nezadovoljni. Međutim moramo još jednom ponoviti, potrebno je i to jedini način, podiči dodanu vrijednost, favorizirati one koji zapravo i omogućiti im veću proizvodnju onim koji imaju visoki stupanj finalizacije, u ovom slučaju osmi razred, hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Ivan Kirin javio se za repliku. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvaženi zastupniče. Temeljem vaše profesije, vi jako dobro razumijete problem prometa drva i proizvoda od drva. Naravno, postoji negdje problem a to je eksploatacija drvne mase a finalnih proizvoda od drveta je jako malo. Izvoz neobrađene drvne mase ili poluproizvoda je velik a finalni proizvod u obliku namještaja mi uvozimo. Da li je finalni proizvod od drva tako visoka tehnologija da ga mi ne možemo proizvoditi ili zašto je po vama došlo do gašenja velikog djela proizvodnje, finalnih proizvoda odnosno proizvoda koje stvaraju veliku dodatnu vrijednost a ne balvan? Hvala lijepa. **Petrov, Božo Ne bi se složio s vama da ne proizvodimo vrhunski finalni proizvod, postoji vrlo dobri i vrlo svijetli primjeri naših domaćih proizvođača koji se time bave. Zašto smo jedno vrijeme odnosno otišli od toga, moramo se vratiti u okolnosti u kojima smo se nalazili u zadnjih 30 g. nakon ratnih zbivanja osobito na područjima koja su bogata šumom međutim moramo biti svjesni i moramo to si reći u oči da su puno veća ulaganja u finalnog proizvoda visokog stupnja finale, znači u ovom slučaju namještaja za razliku od same pilanske građe odnosno proreza drva tako da u tome bi se složio s vama da su naši kapaciteti možda i premali s obzirom na ono što nam se nudi ali u svakom slučaju tu je sada ta raspodjela po meni poštena zato što dajemo mogućnost onim koji imaju je visok stupanj finale, da dobiju više sirovine a usput da se potaknu oni koji imaju niži stupanje finale i da krenu tim putem. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se također zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle ovaj zakon sam po sebi je tehničke prirode kao što smo i čuli, on regulira usklađenje sa europskim direktivama, regulira odnose uvoza i izvoza, u pravilu EU-a sa Indonezijom tako da ja se neću previše bavit ovim zakonom ali želim upozorit samim odredbama koje se mijenjaju u ovom zakonu ali želim upozorit na određene probleme koji se tiču ove teme a to je krajem prošle godine, tjednik Globus je čini mi se pisao o velikoj krađi hrvatske šume koja se dešava na području privatnih vlasnika šuma, ne znam da li je vama u ministarstvu to poznato. Dakle po tvrdnjama tog tjednika uz više svjedoka, dešava se ogromna sječa drvne mase u privatnim šumama i to u pravilu i od strane ne samo vlasnika nego prevaranata dakle ljudi preko katastra i gruntovnice dolaze do imena vlasnika šuma, pod okriljem noći sječu tu šumu i onda ju izvoze u pravilu u Sloveniju jer od ulaska u EU više nema carine između dvije naše zemlje i sa falsificiranim dokumentima ogromne količine šume se izvoze praktički u susjednu zemlju EU-a. Neki pokazatelji drugih zemalja to potvrđuju, dakle neusklađenost brojki, ako uzmete podatke iz Slovenije, tamo je prikazano u znatno veći broj odnosno znatno veća količina uvoza drvne mase iz Hrvatske nego što je to prema hrvatskim evidencijama što upućuje na to da tu nešto da tu nešto ne valja i danas cijeli dan pričamo o gospodarenju šumama, odgovori Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma su da je to u nadležnosti DORH-a, policije i nekih drugih ministarstava s čime se ja mogu složiti i da su vama tu u biti ruke vezane međutim to je problem, to je problem o kojem govoriti, treba utvrditi činjenice da li je to točno, da li je to istina i kako tome stati na kraj jer tu ne samo da se krade drvo privatnim vlasnicima nego se kradu i ogromne količine PDV-a i poreza koji bi se trebali slijevati u hrvatski državni proračun. S druge strane pokazuje jednu sliku kako u biti neodgovorno gospodarimo sa našim prirodnim bogatstvima i o tome treba govoriti, treba pronaći modus kako to riješit odnosno ako to nije točno onda to treba demantirati, treba reći da to nije istina. Nažalost, kroz mnogo stvari se mi pokazujemo kao neodgovorni u upravljanju našim bogatstvima. Evo ovdje je bilo priče, puno je priče o uvozu, o izvozu, o finalnom proizvodu, govori se kako Hrvatska u biti izvozi trupce i daske, a da malo radimo na finalnom proizvodu onda taj namještaj koji se proizvodi od hrvatskog drveta po znatno većim cijenama uvozimo u Hrvatsku, a sami ne nalazimo način kako tome doskočiti. Ali evo ima jedan pokazatelj npr. da daska koja se proizvede od trupca nije finalni proizvod, a s druge strane bilo je govora ovdje da uvozimo ove podloške za tračnice. Ali mi i proizvodimo velike podloške za tračnice koje su u biti malo manja daska, ali se tretiraju kao finalni proizvodi i onaj tko ih proizvodi u Hrvatskoj dobiva poticaj kroz nižu cijenu nabave građe za taj dio, a to to je izigravanje nekog sustava, ja bi to tako rekao. Jel nije nikakav finalni proizvod ona daska koja ide pod tračnicu nego se zna šta je to, to je krevet, to je kauč, to je namještaj. Uglavnom u svakom slučaju imamo nekontroliranu sječu hrvatskih šuma u privatnom vlasništvu u pravilu, imamo puno krađe, imamo puno lobija i organiziranog kriminala na tom području i činjenica je da se država jako teško u pravilu ni ne zna nositi s time zbog šume propisa i šume zakona koji jedan drugog isključuju u borbi protiv tog crnog tržišta i to ono na čemu trebamo svi skupa raditi i gdje trebamo naći način kako izaći s time na kraj. Dakle to je tema koju sam htio otvoriti i htio sam provjeriti ove navode iz medija da li je to točno da se šverca ogromna količina hrvatske šume koja je u vlasništvu privatnih osoba u zemlje susjedne EU, da li ste s time upoznati i da li mislite ponuditi neka rješenja kako bi se to spriječilo, ali i općenito šta još osim ovakvih nekakvih tehničkih odredbi napraviti da bi da bi se efikasnije upravljalo i gospodarilo hrvatskim šumama. I već sam spomenuo u replici kolegi Bulju, dakle mi često u ovom Visokom domu govorimo o brdsko-planinskim područjima, o područjima Slavonije koji u Hrvatskoj spadaju pod nerazvijenija područja, a bogati su prirodnim resursima, bogati su šumom, bogati su vodama i u biti tu treba raditi u pravcu da novac koji se zarađuje na šumi iz tih krajeva u većoj mjeri ostaje na tim područjima, da ostaje gradovima i općinama na tim područjima, da ostane stanovnicima, a onda bi oni bolje živjeli i onda im ne bi trebali nikakvi posebni zakoni, ni nikakva pomoć, ni milodari kako to često ispada. Dakle treba im omogućiti da žive od šume od koje su stoljećima živjeli. Hvala lijepo. Za repliku se javio zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine i kolega Đujiću u vašoj ste raspravi spomenuli nešto što je dosta atraktivno nekada politički reći, a to ova Vlada dosta često govori, zabranit ćemo izvoz trupaca i dat ćemo tu sirovinu hrvatskoj industriji namještaja odnosno drvnoj industriji, ali u praksi se vidi upravo suprotno. Znači da od 2015. godine eksponencijalno raste izvoz drvne mase iz Hrvatske odnosno baš trupaca ne finalnih proizvoda i zanima me da li je i zbog čega je to tako? Ministar Tolušić bivši je vrlo jasno rekao da će se s time uhvatiti u koštac, ništa napravio nije. I paradoks je da mi u Hrvatskoj imamo duplo veći iznos i vrijednost izvoza trupaca nego šta imamo namještaja što u praksi znači da je kada uzmemo drvnu građu u odnos odnos sa namještajem čak 10 puta više se izvozi trupaca nego šta se daje u proizvodnju namještaja u RH. Hvala Mi još uvijek nismo konkurentni u cijeni naše drvne građe u odnosu na ostale zemlje EU, tako da recimo Talijanima, Austrijancima je jeftinije doći u Hrvatsku i izlicitirati ovdje veću cijenu i ponuditi veću cijenu za taj drvni proizvod što naši pilanari ne mogu podnest te cijene jer onda nisu ni konkurentni. A Hrvatskim šumama se isplati jedan dio i prodati na inozemno tržište, ali jedan dio i pilanari sami prodaju kao trupac jer je to jeftinije kupiti drvo samo ga sasjeć, minimalno ga obradit i prodati po puno skupljoj cijeni. Dakle, treba mijenjati politiku politiku cijene drvne građe za proizvodnju i povećati te kvote da oni koji proizvode finalni proizvod mogu dobiti više drvne mase za svoje proizvode, a ne da jedan dio dobivaju povoljnije, a jedan dio su prisiljeni kupovati po skupljoj cijeni zato što oni posla imaju, a često im

Morat ću vas ispraviti, o nekim stvarima ste govorili o privatnim šumama, ali mislim da ovo što se radi u šumama koje su u državnom vlasništvu premašuje sve što smo do sada vidjeli, dakle taj ne samo ekocid to je jedan barbarizam bez primjera par excellence u zadnjih 50 možda i više godina. Nas su učili da su Mlečani sjekli hrvatsku šumu, ali ovo što radi sada Hrvatska država, hrvatske vlasti od hrvatskih šuma to je doista katastrofalno. Imam prilike kao gradonačelnik na području grada Samobora gdje spada i dio Žumberka, a još što je najgore od svega to je i park prirode, vidjeti i što se dogodilo od nekad guste šume, nekad šume kroz kroz koje niste vidjeli svjetlo, danas su proplanci, danas više ne postoje. To što se dogodilo u zadnje tri ili četiri godine, dakle prije to nije bio slučaj, je barbarizam gospodine Đujiću, totalni barbarizam. **Petrov, Božo Ja vam vjerujem kolega Beljak i to su upravo i u prijašnjoj točki smo govorili o tome, dakle napravljene su isto neke zakonske promjene koje bi sada trebale povećati kontrolu, ali ja ne znam kako naći rješenje ako sama država to radi, dakle kako taj dio iskontrolirati, evo ovo što vi govorite sada, dakle to je šokantno. Dakle nema ni tih mehanizama kontrole države u tom području raskrčavanja, dakle tu bi trebalo opet malo više napraviti napora a to je upravo ovaj dio kada bi novac za šumski doprinos bio puno veći pa kad bi vama u vašem gradu od sječe šuma ostajalo više novca, …ne ostaje ništa, ostaje minimalno ali kada bi vam ostajalo onda bi vi bili motivirani za kontrolirat tu sječu i da imate kontrolu koliko toga se u biti krči a koliko ne. Povreda Poslovnika, zastupnik Beljak.

znate? **Petrov, Božo (MOST)** Rekli ste da stoji u Poslovniku da je iznosio neistine, ja samo prenosim ocjenu onako kako je zauzeo predsjednik Sabora, predsjednik Sabora je rekao da se neistina ovdje ne kažnjava tako da morate se obratiti predsjedniku Sabora. …/Upadica Beljak: u ovom Visokom domu neistina ne kažnjava, niste rekli da ja nisam govorio neistinu jer ja nisam govorio neistinu, naime ja uvijek govorim istinu ali iz vašeg obrazloženja kolegi Beljaku moglo je ostat u zraku da sam ja lagao i da na to imam pravo što nije istina. I vi ste me omalovažili svojim postupkom jer ste kolegi Beljaku trebali reć da ja nisam govorio neistinu i da mu zbog toga ne date povredu Poslovnika, evo čisto zbog toga intervencija da ne ostane visit. Ja bih volio da je vaše objašnjenje malo maje komplicirano pa bi onda mogli ovdje i drugi zastupnici shvatiti da je zapravo predsjednik Sabora izmjenom Poslovnika uveo novinu u kojoj se ne kažnjava iznošenje neistine. Ja nisam se ni u jednom trenutku obratio vama ili ocijenio vaš govor hoće li on biti istinit, neistinit, mislim da je sasvim jasno bilo koja je namjera g. Beljaka i kad se pozvao na članak, moje je na mjestu predsjedavajućeg odrediti ima li pravo za institut povrede Poslovnika ili ne. Nije imao. A o tome je li vi govorite istinu ili ne, to će procijeniti hrvatski građani jer očito za to nije meritoran Hrvatski sabor. Nažalost a to je moje osobno mišljenje, nažalost ne možemo biti odgovorni za to. Zastupnik Maras javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. ali prvo da ohrabrim vas, nemojte pristati na Jandrokovićev način vođenja sjednice gdje se neistine dopuštaju pa čak i promoviraju i molim vas da malo kolegu Bukaricu smirite jer on obično suflira voditelju sjednice Hrvatskog sabora šta da radi kada su oporbeni zastupnici u pitanju a to ne bi trebao raditi.

o čemu ću dalje govoriti ali evo vama kao ohrabrenje. Znači kada govorimo o šumama, o drvnoj građi, o toj industriji, ja ću govoriti iz dva aspekta, jedan je ovaj koji su sada kolege maloprije dotakli i koji se najviše njih tiče a to je kako gospodarimo sa svojim šumama, kako gospodarimo sa drvnom građom, koliko koristi ima Hrvatska od drvne industrije a leži na bogatstvima prirodnim kakvih vrlo malo zemalja svijeta ima. Znači od hrvatske šume više koristi ima kineska industrija namještaja odnosno drvna industrija ili talijanska ali ovo sam rekao kineska namjerno zbog toga da vidimo koliki je paradoks ovdje u igri da se hrvatski trupci izvoze čak u Kinu da bi se jeftin namještaj opet uvozio ili u EU ili neke druge zemlje ali nerijetko i u RH. Ono što mene posebno brine je šta vlada jedan nesklad između podataka koji daju naši analitičari i statističari i kineski, znači u Hrvatskoj se kaže da se u Kinu izveze jedan broj, određeni broj trupaca, čini mi se 5 milijuna m3, ukoliko sam dobro zapamtio a u Kini kažu da ih uvezu iz Hrvatske 5 put više. E sad kome vjerovati. Da li vjerovati onima koji uvoze i koji tamo to evidentiraju ili onima koji to evidentiraju u Hrvatskoj da se toliko izvozi. Ja mislim da postoji vrlo ozbiljna sumnja da se iz Hrvatske i na neki način određena roba izvozi van zemlje a da nije deklarirana ono što je. Znači sa te strane mislim da se iz Hrvatske trupci izvoze više nego šta je to evidentirano u poslovnoj evidenciji a onda je podataka još porazniji nego ovaj što ću vam sada reći. Znači od 2015. g. otkad je HDZ uz pomoć MOST-a preuzeo upravljanje RH odnosno 2016. g. i Oreškovićeve Vlade, eksponencionalno raste izvoz drvne građe, sirovine u odnosu na ono što je bilo prije tako da je nevjerojatno da mi u RH od izvoza drva odnosno trupaca dobivamo godišnje oko 500, 600 milijuna eura a sa druge strane od izvoza namještaja dobijemo 200, 250 maksimalno. Znači tri puta više novaca i izvoza imamo od izvoza trupaca u odnosu na namještaj. Kada uzmemo u obzir da je namještaj finalni proizvod i da on ima dodanu vrijednost visoku koja ne uključuje samo drvo nego i rad, dizajn, marketing, brand itd., onda dolazimo do otprilike cifre da se u tih 250 milijuna eura nalazi svega drva odnosno građe 1/5 ili 1/3 što je nekih 70, 80 milijuna eura, što na kraju govori da 10 puta skoro manje trupaca dajemo u proizvodnju namještaja nego šta se izvozi iz RH što kada bi čovjek rekao da ima dovoljno sirovine da možemo na taj način gospodariti drvnom sirovinom i drvom bi rekao ok ali problem je šta 35 000 naših zaposlenika u drvnoj industriji koji rade namještaj i proizvode visoke dodane vrijednosti, nema dosta često dovoljno sirovine, ili namještaj ili parketi ili neke druge stvari, nema dovoljno sirovine na konto onih koji tu sirovinu izvoze i na kraju krajeva od nje vrlo dobro uz malo muke žive. Da ne govorim da je jako puno stranih firma zbog nestašice drva na svjetskom tržištu pokupovalo neke naše hrvatske male tvrtke koji su imali kvote i na taj način jeftino došli do sirovine na koju inače ne bi imali pravo odnosno ne mogli doći. Znači to vam pokazuje devijaciju u hrvatskoj drvnoj industriji, to vam pokazuje da Vlada A. Plenkovića i g. Oreškovića nije uspjela u 4 g. ne riješiti taj problem nego taj problem je i gori nego šta je bio prije 4 godine. Ono šta sam drugo htio upozoriti je devastacija šumskih površina, nešto o tome je kolega Beljak maloprije govorio. Ja ću se osvrnuti na grad Zagreb. Dovoljno je pogledati iz bilokojeg djela grada Zagreba, Medvednicu i vidjet ćete ono šta g. Beljak govori na primjeru Žumberka. Medvednica je kolegice i kolege, do praktično jučer, do prije nekoliko godina bila u potpunosti pokrivena šumom, iz iz Zagreba gotovo i niste mogli vidjeti dio koji nije bio pokriven šumom. Sada gledate ogromne količine prazne na Medvednici ne samo ovaj dio koji ide trasa nove najskuplje žičare na svijetu koju gradi gradonačelnik Bandić nego devastacija je na svim područjima Medvednice. Staze šumske koje su bile građene, godinama su devastirane, drva su posječena i i to je nešto o čemu ovdje trebamo govoriti. Netko si je uzeo za pravo a to je nažalost država i grad Zagreb da se ne brine o po meni najljepšoj planini u RH koja je praktično u centru grada Zagreba. I to kako je devastirana Medvednica je nešto šta boli svakoga tko je zaljubljenik u tu planinu i koji posjećuje a ja je posjećujem skoro svaki svaki tjedan barem dva, tri puta odem i budem na planini. Znači sa te strane ta nebriga je nešto šta ljude također jako smeta u RH. I ono o čemu tu treba govoriti je apsolutno i to pogotovo jer se radi o park o parku prirode, znači govorimo o parku prirode, to je još jedna razina iznad, govorimo o tome da bi se tamo trebale stvari unaprjeđivati i trebalo bi se pošumljavati a ne da bi je se trebalo eksploatirati na ovaj način i ne voditi brigu o njoj. Ono šta sam također od evo od kolega nekih dobio putem SMS-a, da Hrvatske šume nažalost ne vode računa dovoljno o drvnoj građi u RH. Znači kažu kolege da u ovom trenutku imamo problem sušenja poljskog jasena a da država odnosno Hrvatske šume forsiraju i dalje sječu hrasta jer se hrast naravno puno bolje materijalizira na tržištu nego šta bi to bilo u slučaju da se radi o jasenu i vođeni interesom interesnih lobija, financija, kojekakvih mutnih poslova, Hrvatske šume uopće odnosno vodstvo Hrvatskih šuma ne vodi računa o kvalitetnom kvalitetnom upravljanju hrvatskih šuma i tu je također jedan problem koji nažalost imamo i koji će biti sve izraženiji i izraženiji. Sve skupa kada rezimiran, znači nezadovoljni smo sigurno svi u RH stanjem šumama i načinom na koji hrvatsko gospodarstvo od šuma ima korist a posebno smo nezadovoljni sa brigom i pošumljavanjem područja koja su nekad bile kao što je rekao kolega Beljak, krcate šumom i gdje jednostavno nisi mogao naći proplanak a sad pogledajte samo Medvednicu i vidjet ćete n pola devastiranu planinu i to je ono što nas tu najviše boli. Sa te strane to moramo vratiti i zato još jednom pozivam ljude da se priključe akciji pošumljavanja od subote do nedjelje, neka odu na Medvednicu, zasade bukvu, neka odu u Maksimir, neka zasade smreku, znači idemo pokušati vratiti stanje ono kako je bilo i kakvo bi trebalo biti. Hvala lijepo. Hvala vama. Zastupnik Krešo Beljak javio se za repliku. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Poštovani g. Maras, pozorno sam vas slušao i zanima me imate li vi rješenje? Mislite li vi da rješenje može biti samo ova hvalevrijedna akcija pošumljavanja ili bismo trebali gledati dugoročno kako spriječiti sve ove stvari koje se očito događaju u Hrvatskim šumama i što se kontrolirati ili ne želi ili ne može? Da li je možda po vama rješenje da se Hrvatske šume u ovakvom smislu, da praktički nestanu kao poduzeće i da se šume daju na upravljanje lokalnim upravama, da se ispostave jasna pravila, da svako područje ima svoje gospodarenje sa šumama da lokalne jedinice samouprave, dakle gradovi i općine prihoduju znatne prihode od svog šumskog bogatstva a sada to nije slučaj a najčešće je Hrvatska najbogatija šumama upravo u područjima koja su nerazvijena i koja muku muče i koja država kao treba pomagati. Mislite li da bi to bilo rješenje i da li ćemo svi zajedno nakon slijedećih parlamentarnih izbora ići u smjeru ukidanja Hrvatskih šuma kao državnog poduzeća i prepuštanja upravljanja hrvatskim šumama lokalnim uprava? Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja sam apsolutno siguran da ovakav sustav nije adekvatan i da ne odgovara onome što naše hrvatske šume trebaju. Da li bi to trebalo raditi na razini općina, gradova, jedinica lokalne samouprave, tu treba napraviti analizu, sigurno bi trebao regionalizirati pa onda neka gradovi i općine budu suvlasnici u zajedničkim jer teško mi je povjerovati da svaka općina bi trebala imati svoju firmu za upravljanje šumama ali da se to može regionalno riješiti, da se može na području 2, 3 županije napraviti neka tvrtka koja bise bavila sa tim područjem, sa upravljanjem šumama, sigurno može i onda tu participiraju u vlasništvu i gradovi i općine koji bi sigurno vodili brige brige o tome nego neki HDZ-ovac kojeg su uhljebili tamo da bude direktor šumarije primjerice u Vinkovcima. Tako da s te strane apsolutno podržavam ovaj koncept ali to podržavam da se to radi na nekoj regionalnoj razini sa okrupnjavanjem više jedinica lokalne samouprave. Hvala lijepo. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo. Kolega Maras, ono što ste sada rekli, ja mislim da nije dobro jer Hrvatske Hrvatske šume su bogatstvo Hrvatske i to treba ostati u vlasništvu države a regionalna samouprava bi morala na neki drugi način sudjelovati u eksploataciji šuma ali ono što mene najviše zabrinjava je da mi iz Hrvatske izvozimo trupce i građu a da ne izvozimo finalne proizvode i po nekim podacima, 10% više izvozi se trupaca iz Hrvatske nego što to prijavi dakle naš klaster i očito da tu postoji problem a jedan od problema su privatne šume i u privatnim šumama se vrši sječa potpuno nekontrolirano, izvozi se preko Slovenije jer nemamo granicu i to je problem. U drugim zemljama postoje državne službe koje kontroliraju privatne šume, u Hrvatskoj nažalost ne. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Apsolutno hrvatske šume su bogatstvo Hrvatske, ali Hrvatske šume d.o.o. su problem Hrvatske i način, pardon, d.d. čini mi se, su problem Hrvatske načinom na koji se s njima upravlja. Znači vodimo razliku između te dvije stvari, apsolutno da, šume treba čuvati, šumama treba upravljati ali ovaj koncept koji sada imamo gdje se vodi računa samo kako će se nekoga zbrinuti, kako će se promijeniti tko će bit di koji direktor ili upravitelj šumarije je apsolutno štetan za RH i za njene građane i sa te strane decentralizacija odnosno regionalno organiziranje kroz jedinice lokalne samouprave uopće ne bi bilo loše, oni kao vlasnici tih regionalnih tvrtki koje bi upravljale njihovim šumama bi mogle puno efikasnije na neki način time upravljati nego šta to sad radi tvrtka koja ima sjedište u Zagrebu. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. O šumarstvu i drvnoj industriji u Hrvatskoj je pisao stručnjak šumarstva, prije 115 g. pametni ljudi zaključili su kako za vođenje šumskog gospodarstva trebaju visokoobrazovani kadrovi, kada je počela sa radom Šumarska akademija a danas Šumarski fakultet, danas šumarstvo vode menadžeri općeg profila sa isključivim zadatkom ostvarenja profita. Vrhunac lošeg odnosa prema šumarstvu pokazao je prošli ministar Jakovina za čijega mandata je i riječ „šumarstvo“ bila obrisana iz naziva ministarstava a postavivši svog jarana koji nema pojma niti o šumi niti o šumarstvu na čelu tvrtke Hrvatske šume te potpisavši s njim onakav sramotan ugovor o bonusima. Dakako riječ je o famoznome Paveliću, bonusima, Jakovini koji je bio eto najveći stručnjak poslije vas u šumarstvu i posadite jablan. Gordan (SDP)** Mislim da ste se zabunili malo g. Culej, bivši ministar poljoprivrede je bio Tolušić a ne Jakovina sad ste čitali sa papira i rekli ste „bivši ministar poljoprivrede“, to nije bio Jakovina nego Tolušić, to je inače onaj gospodin koji je morao dati ostavku i smijenjen je zbog ogromnih afera koje su ga, pa znam, vidim da ste razočarani sa njegovim aferama i odmahujete rukom i vama je neugodno zbog Tolušićevih afera, tog sam svjestan tako da sa te strane vas mogu čak i razumjet u vašoj reakciji, znači neugodno je vama, neugodno je svima nama da su ministri s takvim korupcijskim aferama u Vladi RH i toga se trebamo konačno riješiti tako da bivši ministar Tolušić opravdano je bivši ministar i dobro je da je bivši ministar i sa te strane za to se trebamo svi zalagati, da nemamo ljude koji imaju ozbiljne sumnje na korupciju u Vladi RH. Hvala lijepo. Zastupnik Tomislav Lipošćak javio se za repliku. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Maras, govorili ste o devastaciji šume, o tome kako si je netko uzeo za pravo da se ne brine o šumama. Prije svega potrebno je poznavati načine gospodarenja šumom i gdje se i na koji način može gospodariti tim resursom, da li je to prebornim načinom, da li je to regularno ili raznodobno. I upravo je ovakav način gospodarenja odraz brige i gospodarenja, tu bi podcrtao gospodarenje kao potajno gospodarenje. Tradicija hrvatskog šumarstva duža je od 250 g. i zato na ovakav način paušalno govoriti, malo je neozbiljno. Ok, možemo gospodariti našim šumama kao prašumama, pretvorimo ih u prašume, okrenimo taj ciklus koji sada traje stotinu, u regularu do 150 g. na 1000 g., možemo slobodno ugasiti i drvo-prerađivačku industriju i sve ostale grane koje su vezane na to. A što se tiče akcija pošumljavanja koja će sada trajati, imate finale 3 dana, ja naravno pozdravljam osobno ću sudjelovati u njoj ali bih vas podsjetio da Hrvatske šume osobito hrvatski šumari to rade svakodnevno već stoljećima. Hvala. **Petrov, Božo Upravo ste se vi u vašoj replici sakrili iza općenitih fraza tipa hrvatsko šumarstvo ima tradiciju 200 g., šta sad to znači? I sad ako ima 200 g., to je to. znači ajmo sada pretpostaviti da sama tradicija kompenzira loše upravljanje u Hrvatskim šumama. Objasnite vi meni i gospodi ovdje koja sjede u sabornici, g. Klariću, kako je moguće da od sirovine imamo u izvozu imamo 500 milijuna eura i od namještaja imamo 200 milijuna eura? Kako je moguće da imamo 2 i pol puta veći prihod od izvoza sirovina, evo. I onda mi objasnite da je to kvalitetno upravljanje hrvatskim šumama. Ukoliko nešto nije štimalo u vezi dodjeljivanja kvota, pa kaj niste to promijenili? Isto se dodjeljuju kvote kao i zadnjih 5 g., zadnje 2, 3 g. otkad je HDZ odnosno 3 g. otkad je HDZ preuzeo vlast. Šta niste promijenili? zastupnik./… … da se ništa nije promijenilo a imamo od šuma manje nego šta bi trebali imati, hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Maras, molim vas, držite se vremena. Za završnu riječ u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e govorit će zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, na ovu završnu riječ me potakla prethodna rasprava i htio bi istaknuti dvije bitne stvari. Dakle od 2 milijuna i 600 otprilike tisuća hektara puma u RH u državnom vlasništvu one koje ima gospodare Hrvatske šume d.o.o. se nalaze 2 milijuna i oko 100 000 hektara a ostalo je privatno vlasništvo. Isključivo ovdje sad čini mi se iz ove rasprave i sam želim govoriti o onim šumama koje služe u gospodarske svrhe. Dakle, jednu stvar treba istaknuti, o tome se priča ponekad više, ponekad manje, netko kaže čak da je o tome pomalo i opasno pričati ali u Slavoniji a ne samo u Slavoniji ali u Slavoniji je to dosta posljednjih godina interesantno se vraćaju šume koje su oduzete za vrijeme bivšeg sustava, vraćaju se grofovskim obiteljima i to je jedan problema, mi to vidimo kao problem ali naravno daleko od toga da smo mi protiv toga, ja osobno kao čovjek da se vrati ono što je oduzeto međutim vidimo kao problem upravo iz ovog djela rasprave o kojima su govorili i prethodnici a to je samo gospodarenje šumama. ja u svom mobitelu imam ovdje slike kamiona u Beču, zagrebačkih tablica na kojima se nalaze hrvatski hrastovi, kako je on tamo došao to ne znam ali činjenica da se i danas trupci izvoze na ovaj ili onaj način iz RH, ovdje je spomenuto da Hrvatske šume d.o.o. sigurno u tom ne sudjeluju, ajmo za vjerovat ali onda je riječ očigledno o privatnim šumama i čini mi se da i oni koji žele da im se vrati njihova imovina kako oni tvrde, njima je cilj sad dobiti, zaraditi novac a ne za nekakvu budućnost. Ali druga stvar koja je možda bitnija, na koju bi htio ukazati, državni tajnik je djelom odgovora na replici to i naglasio, mislim da 2017., nešto manje od 2 g. je potpisan ugovor drvoprerađivača pri HGK i Hrvatskih šuma u dojeli zapravo kvota ili uvjeta za pristupanje natječaju za raspodjelu trupaca koje Hrvatske šume daju na raspolaganje poduzetnicima. Uvedene su tada i dobre mjere, dakle ono povećanje za male pilane 20%, snižavanje cijene i tamo se navodi, to sam primijetio da se navodi da su obavezna da se kontrolira fakture, dakle fakture i onoga štose proizvodi, bilo je to i prilikom natječaja. Osobno smatram da je premalo te kontrole ali jedna stvar za koju bi sad htio upozoriti državnog tajnika, smisao je zapravo i dodjele tih trupaca i čitave drvo-prerađivačke industrije po mom mišljenju prije svega zapošljavanje ljudi, otvaranje novih radnih mjesta, podizanje konkurentnosti, posebno u Slavoniji, posebno u ruralnim područjima što je bilo i u tom ugovoru navedeno. Da bi se to ostvarilo, potrebno je naravno pronaći načina da se podigne cijene rada u tom sektoru jer u ovom trenutku ona sigurno nije zadovoljavajuća, nešto malo se podigla cijena rada zbog toga što je dio građana RH napustio Hrvatsku pa su sami poduzetnici bili prisiljeni cijenu rada podići ali ono što želim naglasiti i to sam rekao već prije, osobno smatram da Hrvatske šume ne bi trebale biti te koje razmišljaju o profitu, o zaradi, Hrvatske šume bi trebale razmišljati o zapošljavanju prije svega ljudi u ruralnim prostorima, Hrvatske šume bi i ovom raspodjelom trupaca trebale pomagati one poduzetnike koji zapošljavaju, koji i daju radnicima veća prava jer događa nam se da u RH postoje oni drvo-prerađivači koji tjeraju radnike čak da potpišu da su bili na godišnjem odmoru a iako to nisu bili. Da zaključim, svi koji koriste javne resurse, u ovom slučaju šume, dakle trupce iz tih šuma bi trebali na natječaj jedan od uvjeta za pristup uopće na natječaj bilo da poštuju .../Govornik se ne razumije./... kolektivne ugovore dakle da takvi poslodavci ako žele se natjecati za dodjelu trupaca, neka dokažu da poštuju .../Govornik se ne razumije./... kolektivne ugovore i da su prava radnika u tim poduzećima na jednoj višoj razini. To je bio dobar pristup da se podigne i razina plaće i kvaliteta položaja radnika u tim poduzećima a sigurno bi doprinijeli i kvaliteti onda konačnog proizvoda i konkurentnosti na ne samo na domaćem tržištu nego na svjetskom tržištu. Hvala.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

Zastupnik Beljak javio se za repliku.

Odgovor na repliku.